Уважаеми колеги, моля, заемете местата си в пленарната зала. Заседанието продължава.

Уважаеми колеги, след като направих необходимите справки и консултации, съгласно чл. 143, ал. 1 от правилника отстранявам народния представител Хамид Хамид от две заседания на Народното събрание. Ако господин Хамид смята, че наказанието е несправедливо спрямо него, препоръчвам му да се обърне към комисията, която се занимава с парламентарна етика. Господин Цонев Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ползвам процедура по начина на водене по повод на Вашето решение. Да, ние сме съгласни с него. Може би колегата, като всеки от нас, има нерви. Съгласни сме с решението. Процедурата ми по начина на водене е следната: да мерим с еднаква мярка. Тук, от тази трибуна, председателят на Сметната палата си позволи да крещи и да вика „Не ми пука”.

това? Ако искаме тази трибуна тук и тази зала да има авторитет, да бъдем уважавани и да уважаваме сами себе си, трябва да бъдат правени навреме бележки. Думи „не ми пука” с такъв тон от председател на върховния одитен орган на страната не правят чест нито на него, нито на Народното събрание. Правя тази процедура по начина на водене, защото тогава още той трябваше да бъде отстранен от тази трибуна. Нямам коментар, господин Цонев. Вероятно сте прав. Всеки трябва да се държи съгласно правилника на Народното събрание. Продължаваме дискусията по обсъждания законопроект. Има ли желаещи за изказвания?

Понеже съм силно впечатлен от изявленията на господин Димитров пред трибуната как зовеше и казваше, че не му пука и се държеше като Георги Димитров пред Лайпцигския процес, той стана от обвиняем – обвинител. РЕПЛИКИ Моля за тишина, особено от дясната страна на „Свидетели на сексуален тормоз са били 11% от служителите и 67% от анкетираните ръководители”. Искам да попитам господин Димитров влизат ли и мъжете в този процент? (Смях,

Няма. Други изказвания? Няма. Закривам дебата, уважаеми колеги. В съответствие с чл. 54, ал. 1 и чл. 68 от правилника определям време за гласуване на законопроекта утре, петък, в началото на пленарното заседание.

от народния представител Йордан Цонев и група народни представители. На заседанието присъстваха представителите на Българската народна банка: Димитър Костов – подуправител, Нина Стоянова – главен юрист; представителите на Министерство на финансите

Комисията за защита на потребителите – Иван Бъчваров – главен секретар, Емилия Елчинова – главен директор на Главна дирекция „Контрол на пазара”. Законопроектът беше представен от господин Гечев.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит цели да оптимизира действащата уредба с оглед гарантиране на правата и интересите на потребителите. Предлаганите промени са в следните насоки: 1. С предложението се предвижда да бъде разширен обхватът на Закона за потребителския кредит и по отношение на кредити под 400 лв. Това се налага, тъй като напоследък зачести практиката на отпускане на „бързи кредити“ до 399 лв. при неизгодни и в много случаи неясни условия за кредитополучателите. По отношение на този тип кредити няма да се прилага правото на отказ от кредита, уредено в чл. 29, тъй като тъй като наличието на това право би обезсмислило и ограничило краткосрочните кредити. 2. Регулиране на таксите. Друг идентифициран проблем са редица такси, свързани с отпускане, отпускане, обслужване и погасяване на кредита (такса за кандидатстване, такса за одобрение, такса за усвояване на кредита, такса за оценка на имота, годишна такса за управление на кредита, такса за разплащателна сметка, такса за предсрочно погасяване и др.) Целта на таксите е да се покрият административните разходи на банката при предоставяне на определена услуга. Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисиони, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, а именно такси и комисионни за действия, свързани с одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление. Освен това кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие. Въвежда се изискване видът, размерът и действието, за което се събират таксите и комисионите, да се описват ясно 3. Такса за предсрочно погасяване на кредита. В тази връзка по отношение на ипотечните жилищни кредити се предлага кредиторът да няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на такъв кредит, когато кредитът е погасен след изтичане на 1 година от усвояването Във всички останали случаи кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, но не повече от едно на сто върху сумата на предсрочно погасения кредит. 4. Промяна на определението за „Референтен лихвен процент“, като част от определението за „променлив лихвен процент по кредита“. Действащото към настоящия момент определение дава възможност кредиторът да изготвя и променя по всяко време методологията, по която се определя референтният лихвен процент. Това прави референтния лихвен процент непрозрачен, като създава възможност за определянето му на база субективни критерии, както и да бъде променян едностранно от кредитора по всяко време за периода на кредита. С предлаганото определение се предвижда референтният лихвен процент да бъде пазарно определян индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR или комбинация от тях и/или индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт. С изменението на чл. 33а ясно се разписват правилата за формиране на референтния лихвен процент, като при сключването на договора за кредит в него ясно са разписани индексите и индикаторите, включени в референтния лихвен процент (в случаите, когато е повече от един индекс), тяхното съотношение и и начин на изчисление, както и всички фактори и условия, обуславящи промени в референтния лихвен процент. 5. Регламентира се задължение за кредитора да предостави на кредитополучателя право на избор при сключването на жилищен ипотечен кредит, а именно: дали да сключи договор за кредит, при който при принудително изпълнение банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението или при който при принудително изпълнение кредитополучателят носи отговорността по чл. 133 от Закона за задълженията и договорите, тоест отговаря с цялото си имущество. С предложените промени се постига по-голяма консистентност с принципите на прозрачност, равнопоставеност, отговорно кредитиране и лоялна конкуренция. Намерен е необходимият баланс между защита интересите на потребителите и стабилността на банковата система. След представянето на законопроекта се проведе обсъждане, по време на което различните представители на държавни органи и организации изразиха принципната си подкрепа на заложените в него цели и задачи и се обединиха около становището, че следва да бъдат прецизирани текстовете между първо и второ четене относно: таксата за предсрочно погасяване, определението за референтен лихвен процент, както и да се даде определение на понятието „жилищен ипотечен кредит”. След дискусията се проведе гласуване,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

г. На свое заседание, проведено на 27 февруари 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, внесен от Йордан Кирилов Цонев и група народни представители. На заседанието присъстваха от Министерството на финансите: господин Кирил Желев – заместник-министър и госпожа Снежанка Колева – държавен експерт в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”; от Министерството на икономиката и енергетиката: госпожа Силвана Любенова – директор дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”. Законопроектът беше представен от господин Румен Гечев, като един от вносителите. Законопроектът предвижда редица изменения с цел гарантиране на правата и интересите на потребителите. Заместник-министър Желев изрази положително становище по отношение на законопроекта като отбеляза, че той ще повлияе положително за доверието на кредитополучателите към банките. В дискусията взеха участие народните представители Емил Радев, Филип Попов, Смиляна Нитова и Екатерина Заякова. Народните представители изразиха принципната си подкрепа за законопроекта. Господин Радев посочи като дискусионни въпросите, свързани с предвидения в § 7 едномесечен срок от обявяване на кредита за предсрочно изискуем, в който кредиторът пристъпва към принудително изпълнение по ГПК. Господин Гечев посочи, че направените бележки ще бъдат разгледани като уточни, че предвиденият в § 7 едномесечен срок цели да преустанови съществуващи практики, които ощетяват потребителите, но дали срокът е правилен от юридическа гледна точка следва да бъде подложено на обсъждане. Господин Попов посочи, че пристъпването към принудително изпълнение е крайна мярка и прикани да бъдат обсъдени и други варианти. Госпожа Заякова изказа загриженост по отношение на правата на кредитополучателите, в случаите когато въпреки представената методика, кредиторите не преизчисляват вноската, когато има изменение в стойностите. Господин Гечев увери, че законопроектът урежда този въпрос така, че веднъж приет моделът за изчисление става софтуерен и не може да бъде манипулиран. Комисия по правни въпроси с 8 гласа „за”, без „против” и 5 „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит,

гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 454-01-8, внесен от Йордан Цонев и група народни представители на 30 януари 2014 г.” На свое редовно заседание, проведено на 26 февруари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. На заседанието присъстваха Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, Димитър Костов – подуправител на Българската народна банка, Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерство на икономиката и енергетиката, представители на Комисията за защита на потребителите, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на потребителите на банкови и финансови услуги, Българския финансов форум и граждански организации. Законопроектът беше представен от народния представител Румен Гечев. С предлаганите изменения се цели някои от разпоредбите например – касаещи касаещи такси и комисионни по договора за кредит, лихвата за забава, предсрочното погасяване на кредита, променливия лихвен процент по кредита и референтния лихвен процент да се отнасят и до ипотечните кредити. Със законопроекта се предвижда да бъде разширен обхватът на закона и по отношение на кредити под 400 лв. Това се налага, тъй като напоследък зачести практиката на отпускане на „бързи кредити” до 399 лв. при неизгодни и в много случаи неясни условия за кредитополучателите. Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, а именно – такси и комисионни за действия, одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление. Освен това, кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисионна за едно и също действие. Въвежда се изискване видът, размерът и действието, за което се събират таксите и комисионните да се описват ясно и точно в договора за кредит. В тази връзка по отношение на ипотечните жилищни кредити се предлага кредиторът да няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на такъв кредит, когато кредитът е погасен след 12 платени вноски от усвояването му. Във всички останали случаи кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, но не повече от едно на сто върху сумата на предсрочно погасения кредит. Предвижда се промяна на определението за „референтен лихвен процент”, като част от определението за „променлив лихвен процент по кредита”. С предлаганото определение се предвижда референтният лихвен процент да бъде пазарно определян индекс LIBOR, EUROBOR, SOFIBOR или комбинация от тях и/или индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт. С изменението на чл. 33а ясно се разписват правилата за формиране на референтния лихвен процент, като при сключването на договора за кредит, в него ясно са разписани индексите и индикаторите, включени в референтния лихвен процент, тяхното съотношение и начин на изчисление, както и всички фактори и условия, обуславящи промени в референтния лихвен процент. Регламентира се задължение за кредитора да предостави на кредитополучателя право на избор при сключването на жилищен ипотечен кредит, а именно: дали да сключи договор за кредит, при който при принудително изпълнение банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението или при който, при принудително изпълнение, кредитополучателят отговаря с цялото си имущество. В хода на обсъждането заместник-министърът на финансите Людмила Елкова подчерта, че вече е приета Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители като България има двугодишен срок за въвеждане на изискванията й. В тази връзка тя отбеляза, че понятието жилищен ипотечен кредит трябва да е съобразено с понятието по директивата. Подуправителят на БНБ Димитър Костов и главният секретар на Асоциацията на банките в България призоваха със законопроекта да се намери баланс между интересите на кредитополучателите и вложителите като банкови клиенти. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: гласували 13 народни представители, от които „за” – 9, „против” – няма и „въздържали се” – 4 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 454-01-8, внесен от Йордан Цонев и група народни представители на 30 януари 2014 г.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Сигурен съм, че това ще бъде законопроект, който ще намери подкрепа от всички парламентарни групи, тъй като, уважаеми колеги, когато става дума за влагане на пари, депозити и за ползване на кредит, там са всички наши избиратели, независимо от техните цветове. От коментарите в медиите Вие знаете, че към този закон има изключителен интерес от десетки хиляди български семейства.

Първият основен момент според мен, а и не само според мен – според експертите, с които работехме върху този проект, е формирането на лихвата. Уважаеми колеги, какъв е проблемът? Към момента търговските банки имат възможност самостоятелно, по тяхна собствена методология да формират лихвата, като, разбира се, това самостоятелно, независимо от гледна точка на интересите на банката формиране на лихвата води до това, че някои от банките могат да прехвърлят определени неудачи, неефективност на управлението, проблеми в кредитните портфейли върху добрите платци – тези, които ползват кредити и навреме плащат. Това се изразява в по-висока лихва или в по-високи такси за банкови услуги. Ето защо ние искаме да направим две неща. Първо, да хармонизираме законодателството, отнасящо се за потребителския кредит, с европейската практика, и второ, да балансираме интересите между нашите избиратели, които едновременно са и такива, които депозират пари в банковата система, ние трябва да защитим и техните интереси, интереси, и тези, които ползват кредити. С настоящия проект ние не правим нищо друго, освен да приложим практиката на 28-те – 27-те без България, страни – членки на Европейския съюз, и второ, да балансираме интересите между банковите, кредитните институции в България, тези, които депозират пари в банковите институции и тези, които получават кредити. Какво предлагаме? Съобразявайки се с европейската практика, впрочем последната страна преди България, която направи измененията, които предлагаме, е Румъния – преди около две години и половина, това е начинът, по който се формира плаващият компонент на пазарната лихва при потребителските кредити. Как ще се формира тя? Тя ще се формира на основата на пазарни индекси, а не на основата на собствени методики на търговските банки, както ставаше дума досега. Кои са тези индекси? Това са световно и европейски признати индекси: LIBOR от Лондонската борса, EURIBOR – индексът на Еврозоната, и трето, страни, които не са членове на Еврозоната, ползват собствени пазарни индекси, какъвто ползва България Освен това, в проекта ние даваме възможност на нашите търговски банки, ако преценят, да използват комбинация от някои от тези три индекса или да включат допълнителен икономически показател. Определението на референтния лихвен процент е взето от практиките на другите европейски страни и банкови асоциации. Длъжен съм да Ви кажа, че в нашия проект сме добавили, че

от търговската банка и от клиента институция. Но това създава възможности за спекулации, тъй като независими фирми могат да бъдат създадени от всяка банка, които юридически да са независими, които да публикуват на „независим” уебсайт показатели, които са изгодни на банките.

текст, когато става дума за икономически показатели, това да бъдат само показатели, публикувани от Националната ни банка и от Националния статистически институт. Вторият компонент на лихвата ще бъде фиксирана част. Тук ние не променяме нищо. Тази фиксирана част на лихвата е различна за различните търговски банки – това е напълно нормално. По тази фиксирана част на лихвата търговските банки се конкурират, тъй като колкото по-евтин е ресурсът, който те осигуряват за кредитната си дейност, толкова по-ниска ще бъде лихвата при други равни условия. Така, въвеждайки плаващ компонент на лихвата, който се определя от реалните пазарни условия, съгласно европейската практика ние създаваме възможности за реална пазарна конкуренция между търговските банки. Така че този механизъм, който е доказал своето предимство – за формиране на лихвата става дума, в другите европейски страни, а и извън Европа, няма причина да не действа и в България и да засили пазарната конкуренция. Вторият ключов момент в проекта е въпрос, който също вълнува десетки хиляди български семейства – възможността да се изплати предсрочно кредита или да се рефинансира чрез сключване на нов договор за кредит при по-благоприятни условия за кредитополучателя.

Защо? Защото няма такава разлика в лихвения диференциал между търговските банки, която да е по-голяма от 4-5%. Това би било много подозрително, даже и при тези сравнително високи нива на лихвите в България. Следователно действащото законодателство е такова, че на практика, когато един български гражданин, едно семейство реши да тегли ипотечен кредит от една банка, фактически те се превръщат в крепостни длъжници на банката, тъй като страхотната разлика в лихвените равнища при наказателната лихва прави невъзможно и икономически неизгодно преминаването към друга банка. Така че ние променяме условията. Как? Отчитайки интереса и на търговските банки – търговските банки все пак правят разходи по маркетинг, по проучване на кандидатите, по управление на кредита за определен период от време. Разбираме, че банките правят такива разходи, поради което, следвайки европейската практика, допускаме банките да изискват такава такса за предсрочно погасяване на жилищен ипотечен кредит, само ако преминаването към друга банка, рефинансирането става преди изтичането на 12 месечен период от започналите плащания на кредитополучателя. Ще Ви дам един пример. Ако гражданинът Иванов е теглил заем на 1 януари 2014 г. и се прехвърля към друга банка, примерно на 7 юни 2014 г., той ще заплати до 1% от теглената сума за предсрочно погасяване на кредита. Но ако гражданинът и неговото семейство са направили вече 12 плащания, 12 вноски по кредита, след това те не дължат никаква допълнителна такса за това, че преминават към обслужването на кредита си към друга банка – чрез рефинансиране. По този начин какъв ще бъде ефектът? Ще разкрепостим, така да се каже, българските кредитополучатели – номер едно; номер две – ще създадем реални условия за пазарна конкуренция между банките; и трето, в резултат на засилената пазарна конкуренция и доближавайки се до европейските условия, ще създадем условия за по-ефективно функциониране на самите търговски банки. И не на последно място по значение, това е проблем за много български семейства, които по едни или други причини са изпаднали в неплатежоспособност и не могат да обслужват своите жилищни ипотечни кредити. Каква е ситуацията в момента? Ситуацията е такава, че семейство, което е изпаднало в такава беда, не само че губи жилището си, което е разбираемо, защото този, който е теглил кредити, трябва да ги връща, парите са на други граждани на Република България – наши избиратели, които са вложили своите свободни средства; проблемът е, че тъй като продажбата на ипотекираното жилище обикновено е по цени, които са далеч под пазарните поради причини, които са Ви добре известни, или семейството напуска жилището си, но до края на живота си те трябва да изплащат разликата между занижената цена на продажбата и дължимата сума по кредита. Считаме, че това е несправедливо, не такава е европейската практика, поради което задължаваме търговските банки, обърнете внимание, да предложат възможност на кредитополучателите да сключат договор, при който ако те изпаднат в неплатежоспособност, възмездието на банката да бъде само до размера на ипотекираното жилище! Разбира се, че тази алтернатива при сключването на договора означава по-голям риск за търговската банка. Естествено е, че търговските банки на конкурентна основа ще предлагат и по-висока лихва при такива жилищни кредити, но ние ги задължаваме да предложат такава възможност, в условията на пазарна икономика двете страни да се договорят колко по-висока ще бъде тази лихва, това ще реши пазарът, и тогава гражданите ще могат да избират дали да сключат договора за жилищен ипотечен кредит в първия вариант, при който те поемат риска при евентуална неплатежоспособност и да се наложи да плащат разликата между продажната цена и размера на кредита със съответните лихви, или те ще предпочетат да сключат втори вариант на договора, който задължително търговските банки трябва да им предложат като опция да сключат договор, при който този риск ще бъде минимизиран или по-скоро разделен между търговската банка и кредитополучателя. В заключение – тези промени отговарят на европейската практика. Те не са свързани с никакви рискове за банковата система. Ние просто искаме да създадем условия за повече конкуренция и да хармонизираме нашето законодателство с това на другите страни – членки на Европейския съюз. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гечев. Уважаеми народни представители, разисквания. Желаещи за изказвания?

за изменение и допълнение наистина е много добро и той е направен, за да разреши едни огромни текущи проблеми на българските кредитополучатели. Наистина хармонизираме с европейското законодателство, що се касае до това да не може едностранно да се изменя лихвеният процент, що се касае до някои такси, които примерно се дублират и мултиплицират и така нататък. В тази му част подкрепям законопроекта. Ние, така или иначе, съгласно някои директиви трябваше да направим тези промени. Както в предходния Парламент направихме част от промените, така и сега последователно въвеждаме европейската практика. Но категорично не съм съгласен, господин Гечев, с последната част от Вашето изложение, че това решава проблема с неизрядните длъжници и със спасяване на техните жилища. Напротив, аз смятам, че този законопроект на практика влошава тяхното положение. Ще дам аргументи за това. Първо, в § 4, новата ал. 4 е сложена в съдържанието на договорите – възможността дали да отговаря с цялото си имущество или само с обезщетенията. Вие казахте, ако се използва втората възможност, че това ще вдигне лихвения процент. Аз съм уверен, че ще го вдигне и то значително. От там нататък обаче – това е само съдържание на договор. Там, където се урежда принудителното изпълнение, е именно в чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции. Вие сте го записали и ще го цитирам: Когато срещу кредитополучателя по договора за жилищен ипотечен кредит е насочено принудително изпълнение, банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението, когато страната по договора за кредит е физическо лице и такава клауза е предвидена в него. Някъде тук виждате ли думата „жилище”? Използвана е думата „обезпечение” и ще Ви кажа: по чл. 133 от Закона за задълженията и договорите цялото имущество на длъжника служи за обезпечение на кредиторите. С две думи Вие казвате: докато не му вземете и последната стотинка, и последната движима и недвижима вещ, банката ще го преследва. Още повече, използват се думите „физически лица”, което значи „еднолични търговци”. Трябва ли да отваряме вратата и за едноличните търговци? Те, когато в един момент изпаднат в неплатежоспособност, има глава „Несъстоятелност” в Търговския закон. Има идеална процедура, по която от там нататък те могат да защитят интересите си. Така че не решаваме проблема с жилищата, съжалявам, но не трябва да заблуждаваме българските граждани. Но по-притеснителното е – § 7. Не знам кой Ви е дал идеята това да влезе вътре, но това на практика ще влоши положението на хората, които са изпаднали в някои затруднения, тотално. Какво казва § 7 с промените и новата ал. 4, по-точно създадения чл. 33?

седма е чл. 417 с т. 2, която дава право на банките да си изкарат само по извлечение от сметки тридесет и седма е и чл. 420, където казваме, че възраженията на длъжника не спират принудителното изпълнение. Ние с императивна форма задължаваме банките в едномесечен срок да подгонят длъжника и то така че да му образуват изпълнително производство, с което той губи на практика жилището си. Недопустимо е това нещо! Банките могат да искат да преговарят с длъжника, да разсрочват, някой друг да встъпи в дълга, някой друг да поръчителства, с две думи – да не се стигне до принудително изпълнение. В един момент, когато банката плати таксите за принудителното изпълнение, изкара си изпълнителен лист и тръгне, от там нататък за длъжника вече е започнало да тече обратното броене за загубата на жилище. На практика не можете да кажете, че по този начин спирате и начисляването на наказателни лихви. Не, не се спира. Като се образува изпълнителното производство, се начислява законовата лихва. лихва. В същия този чл. 33, в ал. 2 се казва, че наказателната санкция не може да бъде повече от основния лихвен процент. С две думи, както и преди образуването на изпълнителното производство, така и след, санкцията ще е основният лихвен процент, в дадения случай може да е и по-малка – преди образуването на изпълнителното производство, защото така може да са се договорили страните. Не можем с императивна норма да задължаваме банките, защото така написана, те ако не я изпълнят, от там нататък губят права. Трябва да се вземат много ясни мерки и да се даде право на гражданите наистина в един момент да защитят интересите си, защото в момента с тези двете норми – казах, че първата част от законопроекта я приемам изцяло, обаче с тези норми ние влошаваме положението на длъжниците. Второ, най-накрая казваме, че разпоредбите на закона не се прилагат за договори, които са сключени до този момент. Така е с въпроса за таксите. Можем да кажем, че от тук нататък те се прилагат, какъв е проблемът? Да, има го като клауза в договора, обаче ние променяме закон. Защо трябва да плащат такси за предсрочно погасяване? От там нататък – защо трябва да оставяме възможност да определят едностранно лихвения процент, след като, ако се приеме този закон за изменение и допълнение и стане норма, банките ще трябва да променят и общите си условия, задължително. Защо оставяме за всички онези договори, които действат в момента, сегашното положение, включително и ако искате тези норми, които спасяват жилищата, както разбрахме – не ги спасяват, но те ще действат на практика и ефектът от тях ще бъде след три-четири години. С две думи, когато някой сключи един кредит след приемане на този закон и ако изпадне в невъзможност да плаща, той тогава ще може да се възползва от него. За хората, които в момента губят жилищата си, на практика в момента

Благодаря, господин председател. Уважаеми колега Радев, Вие казахте, че с първата част на закона сте абсолютно съгласен. Обаче на мен едно не ми стана ясно – защо със закон трябва да променяме политиката на банките? Да, по принцип идеята на законопроекта е добра, но не мисля, че това е правилната мярка. Ще Ви кажа защо. Премахват се такси, които банките в момента събират, за да обслужват тези кредити. Това са техни разходи, които те правят, за да обслужват тези кредити. Тези такси, ако бъдат премахнати напълно, банката няма да може да си обезпечи разходите и поради тази причина ще се наложи да си вземе този разход, да го покрие от нещо друго. Има хиляди възможности това нещо да се случи. Затова мисля, че не трябва да се съгласявате напълно с първата част, защото пак казвам, че това ще стане, както се случи с електроенергията. Уж беше намалена цената на електроенергията, като всичко беше събрано наедно, но в крайна сметка се оказа, че тази цена на електроенергията не е реална и в момента се чудим какво да правим с НЕК, който трупа дългове. Тук ще се случи същото – една непрозрачна процедура по намаляване на таксите на банките за обслужване на кредитите ще доведе до това тези кредити да бъдат формирани при непрозрачни условия и тези непрозрачни условия ще имат обратния ефект. Не че таксите ще бъдат намалени, а ще бъдат увеличени. С това, което казахте за § 7, съм абсолютно съгласен, защото в момента банките правят всичко възможно, за да не станат предсрочно изискуеми ипотечните кредити или жилищата на гражданите. Ако това бъде спазено и законът бъде приет по начина, по който е разписан в момента по § 7, означава, че хората ще загубят жилищата си, без да имат каквато и да е възможност да се договарят с банките и да облекчават условията, за да не загубят понякога и единствените си жилища. Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Радев, много въпроси поставя законопроектът и част от нещата, които казахте, има основание да ги дискутираме. Искам да кажа, че Директивата за ипотечния кредит предвижда следния текст. Между другото тя беше приета в хода на изработването на закона. В момента е готов Законопроектът за ипотечния кредит, но той беше подготвен след като ние подготвихме законопроекта. Така че ще ги хармонизираме двата, доколкото имат допирни точки. В Директивата за ипотечния кредит е казано, че кредитополучателят може да отговаря до размера на ипотеката, когато това е предвидено в закон.

Ние разширихме малко тълкуването на тази разпоредба, като казваме, че за да се случи това да го има в договора, банките трябва да го предлагат, тоест да предлагат и едната, и другата възможност. Забележете, в директивата не се създава

с юристи и така нататък. Този текст е съществувал и преди 10 ноември, и след 10 ноември в практиката в България, специалното отношение на банките. При сегашното състояние на съдебната система не бихме рискували не бихме рискували да го махнем. Мисля, че ще създадем хаос в банковия сектор. Пак е въпрос на дискусия. За едномесечния срок – ние въведохме този текст, тъй като текст, тъй като банките започват процедура от няколко месеца, в която разговарят с кредитополучателя за предоговаряне на условията, а през това време текат наказателни лихви, а някъде и такси. Затова дадохме този едномесечен срок, в който да се договорят или да не се договорят, но да спрат начисляванията. По тази причина, ако има нужда от прецизиране на текста, ще го прецизираме, надявам се и с Ваша помощ. (Сигнал от председателя, че времето е изтекло.) Извинявам се, че прескочих времето. Ако имате някаква идея как можем със задна дата при вече съществуващи договори да сложим разпоредби, които да променят договорите... Не знам, Вие сте юрист, кажете. Много други юристи казаха, че това не трябва да го правим. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има периоди в нашата история на правото, когато е правено.

дата. Има промени в закона и така или иначе всички договори трябва да се съобразят с императивните разпоредби на закона. Ако там няма разпоредба, че действа само за бъдещи и сключени договори, оттам нататък – автоматично. Никой не казва, че договорите трябва да се анексират или нещо подобно. По силата на закона от момента на приемането занапред ще се прилагат разпоредбите.

не се начисляват по-големи наказателни санкции, отколкото основният лихвен процент. Същият член – 33, ал. 2, в който Вие сте сложили новата ал. 4, казва точно това. Специфична хипотеза в този закон. Така че няма логика дали е един месец, два месеца или три месеца. Напротив, в изпълнителното производство задължително се начислява основният лихвен процент, а в договора за банков кредит той може да е малко по-малък – с 1-2%, с 1-2 пункта и така нататък. Императивна е нормата, че не може да е по-висок.

но директивата дава право на избор. Пак казвам, там се говори за жилището. Тук говорим за обезпеченията. Пак казвам – съгласно общата разпоредба на Закона за задълженията и договорите цялото имущество на длъжника служи за обезпечение.

Господин Иванов, аз подкрепям текстове, които казват например, че кредиторът не може да събира повече от веднъж такса или комисиона за едно и също действие, което и в момента по действащото законодателство трябва да е така, но много трудно някой ще тръгне да съди банката

Няма. Закривам разискванията. Гласуването – утре. Уважаеми народни представители, приключва днешното заседание.

трябва да мине на гласуване. Закривам днешното заседание. Утре сутринта в 9,00 ч. – отново заседание.